Dakle, zanimljivo je kada o 1. maju i o zaposlenima priča čovek koji je otpustio iz vojske 33.000 vojnika, oficira i podoficira. Ostavio je na ulici i njih i njihove porodice i sada nam priča o tome kako on brine o radnicima. Brinuo je tako što je dao svoj doprinos politici režima u kome je bio i kome je služio, a to je da 500.000 ljudi ostane na ulici, a on je dao svoj mali doprinos tako što je 33.000 ljudi iz Vojske otpustio.Da nam priča o vojsci čovek koji je rasformirao 63. padobransku i 72. brigadu? Da nam on priča o tome, on koji je te herojske brigade rasformirao, koji je, između ostalog, i tenkove T-72, artiljeriju, municiju i sve ostalo lažnim poslovima.Dakle, pravio je drugačiji raspored i smanjivao jedinice, fiktivno prikazivao višak naoružanja da bi to naoružanje posle prodavali na kilo, sekli tenkove itd. I ona nam priča o tome kako vojska treba da izgleda?Dok su ljudi na ulici bili, dok je porodice ostavljao bez hleba, dok je 33.000 ljudi krpilo kraj sa krajem zahvaljujući njegovoj odluci, on je sebi i to tako što je vojska prvo morala da proda imovinu na Paliluli da bi mu kupila stan na Vračaru, a onda taj stan otkupio, i sad pazite, na 480 rata, mesečna rata 3.600 dinara, pa vi vidite – ljubav prema vojsci i ljubav prema državi.O tome se komandir voda dovede do načelnika Generalštaba nemam vremena da pričam, a i sramota me je pred generalom Stuparom i drugim ljudima koji su stvarno bili vojnici, koji su mi rekli prošli put da ne pričam ništa o karijeri gospodina, jer je to sramota i za njega i za sve one koji slušaju i za dom u kome se nalazimo.Hvala.

Zahvaljujem.Ja se neću složiti sa mojim uvaženim kolegom Milenkom Jovanovim, jer kod nas Srba postoji jedna stvar, a to je kad je nešto sramno onda se toga treba podsećati da nekome slučajno ne padne na kraj pameti da se to ponovo desi, a sramno je za istoriju srpske vojske da jedna obična mastiljara, koja je noseći kofer Vuku Jeremiću, preko šefa kabineta u UN, pa kao ministru inostranih poslova uspela preko mentora, koji su danas došli da provere da li je stvarno mandatar imao hrabrosti da predloži dvojicu ljudi u ovu Vladu, ne verujući ni svojim plaćenicima, zahvaljujući njima dogurao na mesto načelnika Generalštaba, a onda uradio sve to o čemu ste vi, kolega Jovanov, govorili i mnogo gore stvari.Naravno, u njegovoj biografiji, osim u CV koji je sam sebi pisao, za razliku od ovoga što je napisan o Aleksandru Vulinu, nećete naći nijednu ni nagradu, ni diplomu, nečije priznanje koje bi Srbi kao narod uvažili.Hvala.

Hvala lepo.Hvala, predsednice.Milenko je rekao dosta stvari o kojima sam ja hteo da govorim, ali nisam zaista shvatio zašto je problem što danas Skupština radi 1. maja, a ne kažete da Skupština nije zasedala, a vi ste narodni poslanik, između ostalog, od 250 narodnih poslanika, u mnogim radnim danima? Bilo bi valjda fer reći da nije tada radila, kada su bili radni dani i da se na neki način kompenzuje na današnji dan.Nikad to ne razumem kada neko kaže u poslednje dane - pred istek roka vi formirate. Pa, zato je zakonodavac i predvideo rok od više dana. Ja ne razumem šta je problem da li je 1. ili 90. dana nešto urađeno ako zakonodavac kaže da u roku od 90 dana od konstituisanja Narodne skupštine mora biti izabrana Vlada Republike Srbije? Pa, zato je i ostavljen rok.Ne rok.Ne znači da je Vlada manje vredna ako je 85. dana ili više vredna ako je 15. dana o roku formirana.Ako hoćete na pravosuđe, pa da li to znači da žalba ne može da se pusti 15. ili 8. dana, u zavisnosti o kom procesu se radi, pa onda kažete – pa, kako ste pustili žalbu baš poslednjeg dana, a niste prvog? Uopšte ne razumem šta time hoćete da kažete, verovatno aludirajući da eto mi smo u ne znam kakvoj magli i čekanju, pa ne možemo da formiramo Vladu, jer se neko, kako vi kažete, iživljava nad nama, pa eto mi svi tako zbunjeni i sluđeni čekamo da nam neko kaže šta treba da radimo.Formiranje Vlade je ozbiljan proces. Kada pobedite na izborima videćete, pa videćete. I vi kada ste formirali vlade trebalo vam je i te kako da formirate Vladu. Niste to baš preko noći uradili. Pogledajte malo rokove kada ste birali vlade kada ste imali većinu u Skupštini Srbije i dok ne jave ambasadori, da mi sad moje kolege dalje ne dobacuju, ne sufliraju.Da ne ponavljam, ovo oko vojske, mislim da je nepristojno porediti današnju Vojsku Srbije sa Vojskom Srbije iz perioda od pre 14, 15 godina, nepristojno, jer tada naša vojska je bila u procesu uništavanja i proglašavanja kao nepotrebnom, a i danas ste rekli vrlo jednu opasnu rečenicu za mene, mnogo opasniju od onog što je većina verovatno notirala, da je to skupa igračka ili veliki trošak za nas i da nas vojna neutralnost mnogo košta. U prevodu, priklonite se i predajte se vojnim savezima i ne treba vam vaša vojska, naša vojska, jer ona zaboga mnogo košta.Ja ne mislim da nas naša vojska ikada mnogo košta, jer bolje da hranimo našu vojsku nego tuđu i ja više verujem u našu vojsku nego u tuđu vojsku, i ne mislim da je to pitanje para, nego pitanje slobode i časti i nezavisnosti jedne države.Neozbiljno mi je kada kažete da ne formiramo Vladu do danas zbog naših unutrašnjih trzavica. Pa, samo se osvrnite oko sebe, ja ne znam gde su bile veće trzavice. Svi ste nekada bili u jednoj ili drugoj partiji. Vi ste se kandidovali na predsedničkim izborima da predsednik vaše stranke nije znao da se vi kandidujete na izborima, a onda ste suspendovali status u toj stranci da bi eto to opravdali i sada vi nama izađete i kažete da postoje ovde unutrašnje trzavice, pa zaboga nismo mogli da formiramo Vladu. Pa nema ko koga nije isključio iz stranke gde sedite jedni pored drugih, da bi se danas opet ujedinili i ne znam pravili neku široku političku platformu, što je vaše pravo, ali ne dajem vam za pravo da nama držite predavanje o trzavicama, političkim trzavicama kada ste sami bili generatori ili učesnik istih u vašem političkom spektru.Vojne vežbe mislim da su na ponos Srbije, kao i TT zborovi, prikaz vojne osposobljenosti i prikazi vojnog naoružanja, odnosno tehničko-taktički zborovi, gde prikazujemo naoružanje i vojnu opremu. Mnogo toga smo uradili. Vojska Srbije nije maneken i neko ko sponzoriše ili promoviše namensku industriju, ali sa ponosom prikazujemo namensku industriju i u konceptu onoga što je Vojska Srbije implementirala i uvrstila u svoj sistem naoružanja, odnosno naoružanje vojne opreme. Ja mislim da je to na ponos cele države. Pa, vi bi trebalo da budete ponosni na to, jer ste bili nekada deo tog sistema ili se predstavljate da ste bili deo tog sistema.Vojska Srbije zaista je danas daleko, daleko jača, naravno da ima mnogo izazova, pitanje je organizacione strukture, naravno veliki izazovi sa ljudskim potencijalom, ali to nije karakteristično samo za Vojsku Srbije, to su izazovi za sve sve vojske, za vojske najmodernijih i najmoćnijih država, najsnažnijih država. Pa svuda vidite da postoji deficit u popunjenosti vojnog sastava. Italija je ponudila državljanstvo građanima drugih država samo da dođu da budu profesionalni pripadnici njihove vojske. Kopnena vojska SAD je javno objavila koliki ima deficit u popunjenosti svojih jedinica, sa najvećim privilegijama i najboljim primanjima. Prosto, postoje zakonomernosti savremenog sveta gde postoje mnogo atraktivniji i svakako bezbedniji poslovi i ljudi se ne opredeljuju lako da služe profesionalni vojni rok, odnosno da budu profesionalni vojnici.Zato ja verujem da mi moramo da vratimo obavezno služenje vojnog roka. Mislim da je to bila pogubna odluka naše države, da smo pretvarali vojsku pripremajući se da budemo deo NATO alijanse i pripremali da imamo te male ekspedicione jedinice i sastave i sa tačno određenim namenama, jer u velikim savezima oni vam kažu kojem ćete se poslovima baviti, da prevedem sada na civilni jezik, pa je tako kod nas čuveni ABHO centar u Kruševcu proglašen kao taj vojni centar izvrsnosti i otprilike je bilo – vi se bavite ABHO zaštitom, to je vaš nivo učešća u vojsci, odnosno u vojnoj komponenti, sve ostalo vam ne treba. Zato smo imali taj proces seče posle i topljenja i prodavanja te furde, odnosno tih ostataka materijalnih od naoružanja vojne opreme.Inače, to što smo mi sekli i prodavali, danas puca i bije u Ukrajini i sa jedne i sa druge strane i niko se ničega ne odriče, niko se nikoga ne odriče. Samo smo mi proglasili da nam je vojska suviše veliki trošak ili nepotreban trošak, to ste i danas ponovili, da nas mnogo košta vojna neutralnost i samo smo mi proglasili da nam ne treba ni oklopne mehanizovane jedinice ili deo njih ili da nam ne treba samohodna PVO artiljerija ili da nam ne trebaju drugi PVO sistemi koji su bili i te kako funkcionalni i danas bi bili funkcionalni, a oni koji nisu bili dobronamerni prema nama su nam eto plaćali neku crkavicu da mi uništavamo naš vojni potencijal i da svedemo vojsku na malo jaču organizaciju od lovačkog društva ili dobrovoljnog vatrogasnog društva.Da mnogo ne ponavljam sve ono što je rečeno, oko energetike, oko energetike, pa mi smo završili Južni turski tok, kako god ga zovete, ono što je spasilo Srbiju i njenu energetsku, hajde da kažem, sigurnost i bezbednost. Da nije bilo tog velikog infrastrukturnog projekta, mi ne bi preživeli prethodne dve godine i ne bi imali uredno snabdevanje gasa i privrede, ali i građana. To je kapitalni projekat. Ne samo to, nego smo završili interkonekciju ka Bugarskoj i idemo ka spajanju ka izvorima, odnosno konekcijama i gasovodima koji dolaze iz Azerbejdžana. Treba da završimo interkonekciju prema Severnoj Makedoniji i prema Rumuniji. Vršimo tu diverzifikaciju da bi bili što manje zavisni od jednog izvora snabdevanja prirodnim gasom koji je za nas nasušno potreban i za naše građane i za našu privredu.Što se tiče projekta odsumporavanja na TENTU B, ja sam o tome pričao, preko 70% je već gotovo i biće završeno sledeće godine. Neko pored vas je o tome pričao i obećavao, a mi ćemo, evo vidite, završiti. I to je nešto je važna stvar za Srbiju, jer je to pitanje ne samo naše energetske organizovanosti, nego je pitanje zaštite životne sredine, a i pitanje konkurentnosti naše na evropskom tržištu, jer kao što sam i to napomenuo u ekspozeu, nećemo moći da prodajemo robu bez posebnih, da kažem, penala ako ne koristimo izvore energije koje ne koriste one emisije koje nisu dozvoljene u Evropi. I to je nešto što mora da bude prioritet rada Vlade u narednom periodu.Generala Mojsilovića nema potrebe da branim, a nek svi, pre svega, oficiri i podoficiri i vojnici uporede i vas i generala Mojsilovića i nek sami zaključe ko je kakav bio na čelu Vojske Srbije. Ja sam ponosan na saradnju sa njim i mislim da je ozbiljan načelnik Generalštaba Vojske Srbije i pre svega patriota.Završavam sa ovim. Sve što ste kazali je tačno toliko koliko je istina da ja nisam imao vojno lice za šefa kabineta. Evo ga na galeriji general Momčilović, brigadni general, šef moj kabineta u Ministarstvu odbrane. I sve što ste rekli je taman toliko je taman toliko tačno koliko je tačno da ja nisam imao vojno lice za šefa kabineta kao ministra odbrane. Hvala lepo.

vam.Pročitaću vam član 104. – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.Nije

Gospođo Brnabić, nije vam trebala ova vaša kvalifikacija u čemu sam se ja prepoznao. Nije vam to neophodno. Poznajemo se dovoljno dugo da se uzdržite od toga ipak.Nemam ipak.Nemam nameru da odgovaram na lične uvrede, jer znam da je to iz škole koju prolaze vaši narodni poslanici i služi za neke druge stvari. Hoću da odgovorim na ono što se tiče vojske i profesije.Ovo pripisivanje da sam ja čovek koji je ukinuo 63. i 72. brigadu, to razumem da gospodin Jovanov možda i ne zna, mada on nije toliko neupućen, ali gospodin Vučević kao bivši ministar odbrane sam uveren da zna o čemu se radi. Ako ne zna, onda taj vojni šef kabineta, koga je u nekom momentu stekao, mogao je da ga pouči o tome.U moje vreme mi smo 63. i 72. koje su se do tada zvale brigadama nazvali bataljonima, jer oni po svojoj strukturi jesu bili bataljoni, a pojačali smo ih. Oni su postali mnogo jača jedinica nego što su bile pre toga. Vi sada možete da ih zovete i brigadama i korpusima, oni su i dalje suštinski bataljoni. Vi to ako ne znate trebalo bi da znate, to je jako loše.Što se tiče stanova i takvih stvari, nemam potrebu da se branim. Ja sam karijeru načelnika Generalštaba završio u jednoiposobnom stanu. Ne želim da ulazim u tu diskusiju. Ja sam za učešće u ratu od tadašnjeg predsednika države odlikovan, a vaš šef je dobio ključeve od stana. Hvala. Pa, kad vas pomenu po prezimenu, imate pravo na repliku. Tako se to dešava. Ne treba da tražim smisao u rečima i da tražim i da pokušavam nekako da dođem u priliku da kažem nešto, onda opet ne kažem ništa.Mogu ja da ne znam i da razumem i da ne razumem, itd. Evo ništa ja ne razumem. Razume general Stupar, razumeju drugi generali, razumeju svi oni koji su mi se obratili posle prethodne sednice kada sam govorio o tome šta je pisao „Vikiliks“ o onome što je rađeno u vreme kada ste upravljali Vojskom i kada su rekli – nemoj više molim te tog čoveka da oslovljavaš generalom, jer je sramota. Četiri vanredna unapređenja.Po kom osnovu se dobija vanredno unapređenje bez opaljenog metka, bez bilo kakve akcije? On je kaže - tajno pomogao. Kada smo rekli da nikada ništa nije radio, čak ni da zaštiti svoj narod, general Stupar iz Novih Kozaraca ide da brani Knin, a on iz Knina dođe u Beograd. E, tako je branio svoj narod i svoj kućni prag.Sada on nama drži predavanje kako je vodio Vojsku i šta je radio i neće on da se spušta na taj nivo. Ma nemojte vi da se spuštate ni na kakav nivo, probajte da pogledate u oči ovih 33.000 ljudi što ste otpustili. Njima pogledajte u oči. Pogledajte u oči pravim generalima koji su se borili.Na kraju krajeva, sam vaš odnos prema Republici Srpskoj Krajini pokazuje zašto vam smeta i srpski svet. Vama je svaka Srbija previše velika. Koliko treba da bude mala da vam više ne bi bila velika. Hvala.

nije jasno po kom osnovu je Milenko Jovanov dobio pravo na repliku? Samo to. Ko je pomenut. Vas je pomenuo. Nisam to čuo. Da li želite da se izjasnimo?Hvala vam mnogo na pomoći da vodim ovu sednicu. Pokazali ste najbolje na početku sednice.Sada dajem reč mandataru Milošu Vučeviću. Hvala lepo.I vi i ja znamo da nije to pitanje samo forme, odnosno formalnosti kada govorimo o 63 i 72 brigadi, da nije pitanje broja ljudi informacijske organizovanosti, nego je pitanje statusa i ugleda tih jedinica.Da je tako, najbolje vam pokazuje činjenica na kakvu je reakciju naišlo kod pripadnika iz 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade, momenat kada im je vraćen status brigade i kada im je vraćena zastava koja je krasila, išla sa njima, odnosno bila sa njima na svim bojištima.To su brigade koje su, to su ljudi koji su zadužili ovu državu, koji su je branili kada je bilo najteže i izvodili najteže složene borbene operacije. Siguran sam da vam je to poznato.Baš zato u tome vidim sistematsko ponižavanje Vojske Srbije. To nije pitanje nekih administrativnih mera ili administrativne mere. To je bilo pitanje poruke ka svim pripadnicima Vojske Srbije, pre svega prema onima koji su pripadnici onih najbolje organizovanih i pripremljenih i obučenih jedinica, onih koji su spremni da idu tamo gde je najgore i najteže, da se prvi pojave baš na tim mestima. Zato taj momenat ukidanja statusa brigada je imao dalekosežne posledice.Kao što je isto povratak statusa brigade za 63. i 72. bio momenat i nagoveštaj i simbol oporavka Vojske Srbije. Bar ja tako gledam. Rekao bih po reakcijama pripadnika Vojske da i oni tako razumeju te stvari i da im je zato bilo značajno da im se vrati zastava i da opet imaju status brigade. I vi i ja, ali još ljudi u ovoj prostoriji, danas u sali koji su se bavili ovim poslovima znaju da nije isto i ko komanduje jednom jedinicom, da li je to na nivou brigade ili je to bataljon nije ista formacijska organizovanost, odnosno nije isti oficirski kadar.Sa vraćanjem ovog statusa, ove dve slavne junačke brigade koje su podnele veliki teret i pretrpele velika stradanja su dobili ono što su krvlju svojih pripadnika zaslužile i zadužile otadžbinu Srbiju.Još nešto se desilo. Mi smo ukinuli Prištinski korpus. Mi smo ukinuli Prištinski korpus koji je izdržao i izvojevao najveće borbe na Kosovu i Metohiji,

što sam prevideo da kažem u prethodnom izlaganju. Rekli ste jedan presedan koji me plaši, da gubimo na spoljnopolitičkom planu oko Kosova i Metohije, odnosno da je to spoljnopolitičko pitanje. Za mene je Kosovo i Metohija unutrašnje pitanje, i da to nije pitanje koje definišete kao da su odnosi između dve države.Ja sam bio tamo kada sam mogao da budem, a od Kumanovskog sporazuma ne mogu da budem kao pripadnik vojske danas, kao pripadnik rezervnog sastava. Nemam problem da sa radošću dočekam momenat kada se opet naša vojsko i na Kosovo vrati. Radovaću se tome kao što će se svaki časni i čestiti Srbin radovati.To ne znači da želimo sukobe, to ne znači da želimo ratove. Pre svega, ne znači da treba da mi dobacujete pošto ja vrlo pažljivo slušam kad vi pričate, reč nikome nisam ni dobacio niti uradio bilo kakvu gestikulaciju, nego slušam i pratim, zapisujem ono što govorite, pokušavam da vodim aktivnu raspravu sa vama. Nema potrebe da ste nervozni.Vojska Srbije je danas mnogo jača, ja sam ponosan na to što je urađeno prethodnih 12 godina za jačanje Vojske Srbije. To nije dovoljno. Moramo da radimo na daljem jačanju Vojske Srbije, za oba vida, za sve rodove. Moramo da vratimo obavezno služenje vojnog roka u onom obimu koji je najprihvatljiviji za celokupno društvo Srbije. Moramo da idemo u dalju robotizaciju Vojske Srbije, u proizvodnju i opremanje sa novim naoružanjem i vojnim opremama, da razumemo šta je ono što se dešava na ratištima ne da bi ratovali, nego da bi čuvali mir jer jača i snažnija Vojska Srbije je najveći garant mira.Mi kada pričamo o obaveznom služenju vojnog roka ne pripremamo decu da ratuju, nego da čuvamo mir. Što nam je jača vojska, mi smo sigurniji. Što nam je snažnija vojska, naš mir je snažniji. Kada smo uništavali vojsku, onda smo bili džak za udaranje.Onda je moglo da se dešava ono što nam se, nažalost dešavalo i kada su svi pokušavali da nas ponize. Zato su svi tako i nervozni kada vide da se mi naoružavamo i kada vide da nabavljamo najsavremeniju vojnu opremu i proizvodimo najsavremeniju vojnu opremu i naoružanje.Postavlja se pitanje zašto se drugi naoružavaju, posebno koji su članice ili članovi kolektivnih sistema zaštite i bezbednosti, zbog koga oni kupuju sve ono što nabavljaju. Mi znamo zbog čega kupujemo, kupujemo jer smo vojno neutralna država i čuvamo svoju teritoriju i čuvamo svoj vazdušni prostor i tako ćemo nastaviti.Neka je večno hvala i zahvalnost 63. padobranskoj i 72. brigadi za specijalne operacije i neka im nikada niko ne ukida status, makar pravdao ma kakvim administrativnim merama i da se opet svuda slobodno vije i barjak Srbije i sve zastave naših jedinica, baš kao što je nekada bila situacija i priča sa pukovskim zastavama naše kraljevske vojske koja ni jedna nije pala u ruke, čak i kada je naša vojska morala da napusti teritoriju cele otadžbine, ne dela teritorije, celu otadžbinu, čekali smo, vratili smo se i pobedili smo. Danas je to na ponos cele naše nacije i danas je to deo naše slavne istorije. Hvala vam.Reč ima Biljana Đorđević.Izvolite. Poštovana predsednice Narodne skupštine, koleginice i kolege, građanke i građani Srbije, uvaženi gosti, ja isto moram da podsetim da je danas međunarodni praznik rada, da je to dan borbe za radnička prava i radničku solidarnost. Prve prvomajske demonstracije u Srbije desile su se još 1893. godine. Tada zbog loših uslova rada, niskih nadnica i izostanka radnog vremena. Meni ovo baš liči na 19. vek, ovo što imamo danas.Pre godinu dana, neposredno pre 1. maja, ovde smo usvojili Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Od tada je ponovo, kao i prethodnih godina, umrlo više desetina radnika na radnim mestima. je, dakle, kao i prethodnih godina, a da je malo ko za to odgovarao.Kad vi kažete da nemate problem sa radnicima nego sa neradnicima, moram da vam kažem – imate. Umiru vam radnici, niko za to ne odgovara. Evo, četiri radnika u fabrici „ED PRO“ u Leštanima za tri godina su izgubili živote.Setimo se i kako su vaše kolege, odbornici većine, odbili da održe minut ćutanja za dečka od 18 godina koji je poginuo radeći u pogonu za raketno gorivo u kruševačkom broj radnika i radnica i njihovih organizacija u svetu i u regionu, kao i u Srbiji bore se za neradnu nedelju ili skraćivanje radnog vremena uz zadržavanje istih zarada, ali ovde nam se direktno od predsednika Republike poručuje da je eksploatacija deo napretka.Danas, na međunarodni dan rada, ja moram da kažem – nije važno što mi ovde sedimo, iako smo i mi neki zaposleni, važno je što zaposleni u Skupštini, od čistačica do konobara, nisu mogli možda da odu na protest ili da proslave, što je možda više u poslednjih nekoliko decenija u skladu sa našim običajima radeći ko zna koliko dugo zato što vi tačno imate 90 dana roka da formirate Vladu, ali niste to baš morali na današnji dan.Stvarno se nadam, sada ovo upućujem predsednici Narodne skupštine, da će ona imati više razumevanja od svog prethodnika i da neće maltretirati zaposlene koji su često u prošlom sazivu ostajali do 03 časova noću, čistačice se vraćale kući svojoj deci u 04 časova ujutru, jer to je isto tako briga o porodici, mnogo više nego vaša namera da brinete o porodici, napadima i derogiranjima Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Čini mi se da se za to buduća Vlada sprema, iako to nije eksplicitno u ovom pomalo i bizarnom ekspozeu rekla.Tako da, poručujem vam da vodite računa o tome šta radite sa snižavanjem dostignutih ženskih prava i da vam to neće proći.Dakle, proći.Dakle, umesto što u ekspozeu stoji da je žena svetinja i biće blisko Bogu, bolje bi bilo da se kaže šta konkretno Vlada hoće i planira da uradi povodom rodno zasnovanog nasilja i femicida.Skandalozno je takođe da negirate problem nejednakih naknada za isti rad muškaraca i žena.Sada

EU.Vraćanje iskusnih kadrova ukazuje da ste svesni da vam je ovo poslednja Vlada i njen cilj je da odbranom stare, ratne politike prikrije pljačku koja traje već 12 godina, pa pljačkate na izborima da biste mogli da pljačkate naše resurse.Mandatar resurse.Mandatar Vučević je u svom izlaganju priznao da smo mi, zapravo, loši đaci u procesu evrointegracija isticanjem da postoje neki dobri đaci u regionu i da oni nisu, za njih nisu otvorena vrata, iako je istovremeno svu krivicu svalio, za naše neuspehe u procesu evropskih integracija, na Evropski savet.Ne savet.Ne mogu a da ne pitam prof. Miščević kako ona pravda ostanak u ovoj Vladi, šta je uspela da uradi i da postigne i kako će objasniti građanima propuštanje ovog abolitičkog trenutka za evropske integracije za Srbiju, što će ostaviti posledice na sadašnje i na buduće generacije?Ovo je Vlada većinski nesposobnih, nekompetentnih ljudi čija je jedina kvalifikacija lojalnost gospodaru i partiji, koja je sebe izjednačila sa državom. Takođe, i veština da izvuku novac iz republičkog budžeta.Nova Vlada izgleda kao brod sa gusarima. Na brodu piše EKSPO, koji se spremaju da opljačkaju Srbiju. Srbija i dalje ima bogatstva koja mogu da se pokradu, iako većina njenih građana to nema, nije bogata. Čak 800.000 živi u apsolutnom siromaštvu. To je više od dosadašnjih cifara kojima smo operisali. Dakle, sve je gore.Oko 350.000 ljudi radi za minimalnu zaradu, dok su cene hrane i bezalkoholnih pića u periodu od februara 2021. godine do februara 2024. godine za čak 49,95%. Dakle, jednom dobrom i pravednom politikom upravljanja naše bogatstvo bi moglo da se uvećava, moglo bi da se pravedno raspodeljuje, kako bismo svi u tome uživali, živeli bolje živote, ali umesto toga, loši ministri se zamenjuju gorim, pa imamo novog ministra Darka Glišića kao ministra za javna ulaganja, umesto Marko Blagojevića. Zašto? Zato što nijedan dinar ne sme da prođe bez nadzora SNS.Da li je Jelena li je Jelena Žarić Kovačević zaslužila da bude ministarka zato što je kao predsednica skupštinsko Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sakrila narodnu inicijativu o zabrani iskopavanja litijuma i bora, koju je potpisalo 38.000 građana, zbog čega smo podneli krivičnu prijavu protiv nje, kao i mnogih drugih. Sada će verovatno jednako uspešno kriti birački spisak po kome su bivši ministri iz SNS-a brljali i kopali da bi krali na izborima.Rešenja za ministra kulture pokazuju da vam je kultura moneta za potkusirivanje, ali verujem isto tako da će ministar Selaković nastaviti reviziju istorije, napad i pritiske na zaposlene u javnim institucijama kulture, dok nam se umetničke organizacije i kolektivi gase, dok članovi Beogradske filharmonije i opere Srpskog narodnog pozorišta upozoravaju na katastrofalne uslove rada u kulturi, na socijalni i ekonomski statut radnika u kulturi je takođe urušen.U delu ekspozea o obrazovanju vidimo zaista politiku kontinuiteta. Mit da će deca naučiti da misle, stvaraju nove ideje, ako prolaze kroz sistem dualnog obrazovanja, ali nema ni reči o gorućem problemu poput vršnjačkog nasilja iako smo nakon majskih tragedija bili suočeni sa pretučenim učenicima u Velikoj Plani. Učenicom koja je donela sekiru u školi u Pazovi, donošenje noževa u brojnim školama po Srbiji itd.Roditelji u ovoj zemlji jako dobro znaju da se u srpskim školama na različite oblike verbalnog i fizičkog nasilja uglavnom reaguje negiranjem, da je dominantna praksa zataškavanje sa jedinim ciljem da se stvori impresija da je slučaj rešen i to je tako zato što se direktori škola postavljaju po političkoj liniji i to se neće promeniti dok ste vi na vlasti.Nema ni nagoveštaja kako ćete rešavati problem nedostatka nastavnog kadra, jer neće biti više nikoga ko će želeti da uči našu decu pod ovim uslovima i za ovakve plate.Takođe želim da se osvrnem na još nešto što je politika kontinuiteta. Ekonomija zasnovana na stranim direktnim investicijama bez ikakve kontrole opravdanosti i efektivnosti ovakve politike subvencionisanja. Preko 60% stranih direktnih investicija dolazi iz zemalja EU i da, neki ljudi su dodatno zaposleni zbog toga, to je pohvalno, ali isto tako one su plasirane u radno intenzivne delatnosti sa zaradama ispod republičkog proseka. Samo dva posto u oblasti visokih tehnologija. Vrednost subvencija za strane investitore je 30% veća nego za domaće. U takvim uslovima dodajemo još i strateško partnerstvo sa Kinom i nemamo razloga da verujemo da je ono zaključeno vodeći se interesima Srbije i njenih građana. Za to glavnu odgovornost snosi bivša Vlada, a očito će to snositi i naredna. Dakle, vi često proglasiste strano ulaganje kao ulaganje od posebnog značaja, tako u praksi zaobilazite tendere, radne inspekcije, studije procena uticaja na životnu sredinu ili se ne izvode ili se lažiraju, ili recimo projekat isečete na delove pa se izgradi bez objedinjene dozvole, što je bio slučaj sa Ling-longom.Pred kraj prethodnog saziva ovde je ratifikovan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, bez rasprave građani apsolutno nisu upoznati sa tim sporazumom niti time kakve će on opasnosti imati. Srbija u trgovinskom odnosu sa Kinom je apsolutno u neravnopravnom položaju.Imamo svega par kompanija koje trenutno imaju licencu za izvoz u Kinu, dok sa druge strane Kima potencijal da preplavi naše tržište robom široke potrošnje i to će se verovatno dogoditi kada Kina ratifikuje ovaj sporazum.To može da dovede u opasnost naše proizvođače, pogotovo proizvođače hrane, koje svakako već nemamo dovoljno ni za sebe. Dakle, to može uzrokovati gašenje malih gazdinstava u Vojvodini.Kina takođe drugačije reguliše hranu od EU, ima lošije standarde, neke hemikalije koje su u EU zabranjene tamo su dozvoljene. Kada Kina ovaj sporazum ratifikuje i kada on stupi na snagu ove godine, čime se vi hvalite, dakle, samo proizvodi sa više od 50% poreklom iz Srbije će moći da se izvoze bez carina. To u suštini isključuje većinu industrijskih proizvoda koje prave strane kompanije kod nas i suštinski ovo je ugovor za dve kineske kompanije „Ziđin Koper“ i „Ziđin Majning“, koje će u suštini da izvoze nazad rude bakra i to će se meriti kao domaći izvoz. Dakle, mi smo sirovinska baza za Kinu.Zato kada pričate o tome kako će ovaj sporazum da za naše privrednike otvori kinesko tržište, bez objašnjenja šta to znači, građani nemaju razloga da vam veruju. Isto tako, nemaju razloga da vam veruju kada govorite o modelu održivog rudarstva, uz primenu standarda u oblasti životne sredine i zdravlja ljudi. Dakle, videli smo kako to kod vas izgleda.Za kraj, moram da kažem da je uvođenje petoro ministara bez portfelja pravi spektakl. Toliko su sposobni da Vlada nije mogla bez njih, a očito toliko nesposobni da nisu mogli da dobiju nekakav konkretan resor. Ova vlada ima 31 ministra, odnosno ministarku, a mislili smo da smo taj rekord postigli prošlog puta sa 28.Godine 2012. ste govorili – smanjićemo broj ministarstava na 15, broj agencija, zavoda i saveta sa 136 na ispod 50, ukinućemo državne sekretare i tako uštedeti ogroman novac. Ništa od toga se nije dogodilo.Imam jednu pohvalnu stvar da kažem za mandatara i ovaj ekspoze, to je rečenica da verujete u smenjivost vlasti. Nisam sigurna da ja vama verujem da vi u to verujete, ali pohvalno je što bar to ste smogli snage da stavite u ekspoze. Zato, iako je ovo poslednja vlada, iako ćemo morati da sačekamo sa njenom smenom, ja pozivam građane da bar krenu u razvlašćivanje vaše vlasti i smenu na lokalnim izborima 2. juna.

Gospodine Vučeviću, izvolite. **Miloš Vučević** Hvala lepo.Dobro, sa ovom poslednjom konstatacijom vi ste suštinski priznali da su dobri izborni uslovi i okolnosti i drago mi je da ste vi pozvali građane da izađu na birališta i glasaju u svojim lokalnim sredinama, odnosno za lokalne samouprave 2. juna i time svakako potpuno obesmislili sve one navode da nešto ne valjaju birački spiskovi ili sva ona izborna pravila koja smo slušali da ne valjaju prethodnih dana i nedelja. Ovo je svakako potvrda da je sve organizovano na način kako treba da bude organizovao u jednoj normalnoj demokratskoj državi.Nije fer da paušalno iznosite, bez bilo kakve konkretizacije, da se u Srbiji ne poštuju određene procedure vezano za izdavanje građevinskih dozvola i u rađenju projekata. Sva pravila i procedure, od prifizibiliti, fizibiliti studija,

Sve je vidljivo i transparentno, kao što su i tenderi vidljivi i transparentni, zato i postoje. Ali vama je lako i lagodno da izađete i kažete – pa neko to krije, je nešto preskočio, neko je nešto zabašurio jer, zaboga, postoji neka klika koja to radi da bi imala neki ekstremni interes ekonomski i da samo vodi računa o njima.Nama stavljate na teret tragedije i pogibije radnika na poslu. Kao da se neko raduje kada pogine neki radnik na poslu. Vi stvarno mislite da vi više žalite bilo koga ko strada u Srbiji od mene, ili ja treba da mislim da ja više od vas stradam? Jel mislite da svako ko je normalan i pristojan čovek se zabrine i saoseća sa takvim stvarima, odnosno takvim tragedijama? Pre svega sa bolom porodice koja je to preživela. To je isto kao i ovo što ste spomenuli oko Trajal korporacije. Postoje poslovi koji su, nažalost, skopčani sa visokim rizikom, visokim rizikom, i ljudi koji rade na tim poslovima su svesni i prihvatili su. Nije fer da tako lakonski, da tako paušalno i laički dajete ocene da neko prikriva, ili gotovo nije ga briga za takve stvari kada se dese. To nije fer, jer nije tačno. Ne dam vam za pravo da monopolizujete da vi jedini vodite računa ili vi bi vodili računa o radnicima i zaposlenima, a neko drugi je toliko otuđen od ljudi, toliko ga je briga, ili ga nije briga za zaposlene, samo gleda šta je neki statistički podatak i šta je neki rezultat koji treba da se pokaže u nekim elaboratima ili ili prikazateljima ukupnih rezultata za ekonomiju naše države.Mislim da je briga o svakom čoveku nešto što je elementarna stvar, stvar kućnog vaspitanja, stvar porodičnog vaspitanja. Nemojte da mi dobacujete, ja sam vas pažljivo slušao. Opet pokazujete elementarno nevaspitanje, a hoćete da nam kažete da bi vodili računa o radnicima i zaposlenima. Ne možete da saslušate tri minuta rasprave ili 10 minuta rasprave. Pa kako ćete da vodite računa o zaposlenima? olako paušalne, ničim utemeljene stvari i onda smatrate da je rasprava završena i da niko ne može da vam odgovori.Kažete da smo loši đaci za evrointegracije. Pa ja sam vam vrlo precizno rekao – tri godine dobijamo pozitivnu ocenu Evropske komisije, a to što Evropski savet gleda odnos oko Kosova i Metohije, dešavanja u Ukrajini, pa nam iz političkih, čisto političkih razloga ne dozvoljava otvaranje klastera, to je drugo pitanje. To ne znači da mi nismo uradili one stvari koje smo trebali da uradimo i da ih ne radimo.Još nešto, nešto, siguran sam da vi to dobro znate, nego ne odgovara vam politički da istaknete, nije proces evrointegracija skopčan samo sa otvaranjem klastera ili nekad poglavlja, to je proces usklađivanja svih sistema, i po dubini, i po hijerarhiji, i po vertikali, to je pitanje usklađivanja i transporta i železničkog saobraćaja i graničnih prelaza, to je pitanje liberalizacije za uvoz robe, materijala, slobodan protok robe, ljudi, kapitala, standardizacije, sve ono što pravi ceo jedan ambijent, a vi ste se sad sveli na to da nama nije otvoren klaster. Pa nije nam otvoren klaster zbog Kosova. Pa nije nam otvoren klaster zbog Kosova. Pa neće nam ništa ni biti urađeno dok ne budemo rešavali ove stvari, kako oni misle da treba da rešimo, ili dok se ne promeni politička klima.Ponavljam, nema potrebe da mi dobacujete, niti možete da me dekoncentrišete, a samo pokazujete svoje pravo lice i svoju nervozu, umesto da razgovaramo normalno.Ja sam siguran sam siguran da svako u Srbiji razume da taj proces ili put evrointegracija ne zavisi samo od Srbije, već u dobroj meri zavisi od geopolitičke i svega onoga što se dešava i u Evropskoj uniji, ali i šire. Zabrinut sam kada vi kažete da se ne vodi računa o radnicima i o dešavanjima u određenim firmama, jer je za 15% smanjen broj radnika, ako već hoćemo o brojevima konkretnim, za 15% je smanjen broj radnika koji su izgubili život na poslovima nego što je to bilo ranije. To ne treba da nas zadovolji, to je prosto jedan pokazatelj da imamo trend kojim bi trebalo da idemo, ali ne znači da treba da stanemo i da ne treba da idemo da uređujemo tu oblast još bolje i preciznije i da inspekcijske službe vrše svoje poslove još bolje i posvećenije. Niko nije ovde došao da amnestira ili abolira bilo koga, ali ne dozvoljavam da neko paušalno kaže da nikoga nije briga ili da vlast nije briga ili da ovu politiku ili moju stranku nije briga za radnike ili zaposlene. Nemate pravo to da kažete, jer to ničim ne možete da dokažete, osim vašim prostim paušalnim zaključcima koji bi trebalo da rezultiraju nekim jeftinim političkim poenima.Plaši me vaša me vaša ocena i definicija ove Vlade, to odavno nisam čuo takav rečnik. Rekli ste – ovo je najreakcionarnija Vlada. To nismo čuli od 90-ih godina. Vraćamo se u 1945. godinu, 1945. nas vraćate kad ste rekli ko je reakcionar ili nije reakcionar, a znate i znali smo i znaju svi kako su prolazili oni koji su bili ocenjeni kao reakcionari. A posle toga ste imali dodatak da će se nastaviti revizija istorije. Nema nikakve revizije istorije, nego ima istine i da ono što smo naterani da ne smemo da učimo i da govorimo o tome, možemo danas da slobodno čitamo, pišemo i o tome mislimo i govorimo. Nemojte da upotrebljavate taj termin reakciona ili najreakcionarnija Vlada, jer sluti da nam predviđate ono što se dešavalo 40-ih, 50-ih i 60-ih godina prošlog veka.Rekao bih da to nije baš demokratski, da to baš nije u duhu evropskih integracija, da to baš nije nešto što bi dobar đak na evro putu trebao da radi. Malo vam je u kontrastu ta definicija evroputa, a onda definicija vlade kao reakcionarne, što znači da treba da bude kažnjena.Kažete da je ovo naša poslednja vlada. Možda jeste, možda nije, to će građani da odluče. To nećete vi da odlučite, nego će da odluče građani na izborima.Ono što je mnogo važnije, ovo nije poslednja vlada Srbije i da će Srbija nastaviti da se razvija i da raste i da napreduje. To je ključna stvar, a da li će neko imati mandat još jedan ili drugi, to je pitanje političkih stranaka i to je, pre svega, pitanje za građane na izborima, tako da nema potrebe da vi nama najavljujete da li nam je to poslednja vlada. Siguran sam

Ja ne mislim da je to znak slabosti ili nepripremljenosti. Zapisujem to što govorite da bih mogao da odgovorim. Dobro bi bilo da ste i vi pisali ili zapisivali ono što sam ja govorio, da bi mogli konkretno da mi govorite, a ne da mi stavljate da sam rekao da će deca kroz dualno obrazovanje da nauče da misle. Ne, ja sam rekao da je dualno obrazovanje kompetetivna prednost, da ta deca su konkurentnija da nađu sutra posao, a naša deca su sigurno i sposobna i učena da misle.Mi nudimo koncept dualnog obrazovanja kao primer dobre prakse u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i nudimo kao opciju. To nije obligatorno, to je opciono. Alternacija za izbor i roditelje đaka.A zašto se plašite toga? Pustite da deca i njihovi roditelji o tome odluče. o tome odluče. Ponavljam, nije fer i govorite neistinu da kažete da sam rekao da deca kroz dualno obrazovanje uče da misle. Između ostalog, uče i da bolje razumeju neke procese.Ne

jer pokazujete suprotno onome što jeste logični niz moje misli i mog ekspozea i zato govorite neistinu, kao što sam već 15 puta dokazao u ovih desetak minuta koliko se neistina izneli.Ja mislim da je sjajna stvar za Srbiju sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, koji će stupiti 1. juna Ne znam šta je netransparentno kada su sve procedure ispoštovane, od potpisivanja, ratifikacije, objavljivanja. On je javno dostupan. Taj sporazum je prednost za našu državu, za našu ekonomiju.Mi smo došli u red privilegovanih država da imamo takav bilateralni odnos pre svega u oblasti ekonomije, ali naravno zasnovan na političkim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom.Mislim da treba da raduje našu privredu, a i sve sve građane Srbije da ćemo od 1. juna ove godine moći da bez carine izvozimo u Narodnu Republiku Kinu 6.000 proizvoda i da budemo mnogo atraktivniji i konkurentniji u odnosu na proizvode iz nekih drugih država. Valjda je to prednost za našu privredu, valjda tome treba da se radujete, ali vi valjda imate putničku agendu da morate da kažete nešto protiv Narodne Republike Kine da biste dokazali nekome kome treba da se dokažete na nekom drugom kraju sveta.Nadam se da će gospodin Momirović u narednom kratkom periodu brzo završiti procese oko potpisivanja, nakon toga, naravno, imamo proces sertifikacije istog takvog sporazuma o slobodnoj trgovini i sa našim prijateljima iz Arapskih Emirata, UEA, iz Egipta i da ćemo otvoriti i to tržište na Bliskom istoku i to tržište u severnom delu Afrike i da ćemo dobiti tržišta koja su ogromna za nas.Samo tržište od Egipta, koje ima 110 miliona stanovnika, je potencijal nezamislivi razmera za našu privredu i poljoprivredu, a time smo još atraktivniji za dolazak novih investicija, jer će fabrike koje ovde rade, investicije koje ovde dolaze moći lakše da izvoze, robuju Narodnu Republiku Kinu, moći lakše da izvoze robu sutra u Emirate ili Egipat ili kad jednog dana stane rat opet u Rusku Federaciju, odnosno zajednicu nezavisnih država.To su stvari koje vam podižu plate i penzije jer otvaraju nova radna mesta, raste nam BDP i mi jesmo ponosni na to što radimo.Ja ne razumem kad vi to nama iznosite kao nas treba da bude sramota, ma mi smo ponosni što imamo sporazum sa Kinom o slobodnoj trgovini. Mi smo ponosni zbog toga i nadam se da ćemo otvoriti sa mnogim drugim državama. Moramo biti mnogo posvećeniji oko Južne Koreje i videti koje su još druge države za nas i te kako interesantne i za koje države smo mi interesantni da bi naša ekonomija bila konkurentnija i svakako uspešnija.Ponavljam, iz te snažne ekonomije, iz otvaranja novih radnih mesta, iz boljeg izvoza iz boljeg balansiranja spoljno-trgovinskih odnosa, odnosno izvozno-uvoznih odnosa mi stvaramo veće prihode i stvaramo uslove da ljudima rastu plate i penzije.Ovo neće biti najreakcionarnija Vlada. Ovo će biti Vlada Srbije, ovo će biti srpska Vlada koja će, verujem, biti dostojna poverenja građana Srbije i biti spremna da snosi odgovornost za našu državu i sve naše građane u naredne četiri godine.

puno, gospođo predsednice Narodne skupštine.Pre nego što kažem nekoliko reči o ekspozeu mandatara gospodina Vučevića, dozvolite samo da se osvrnem na jednu vašu opasku, gospođo Brnabić, od maločas, s početka rada ove sednice, kada je došlo do, ne znam kako to da nazovem, incidenta ili manifestacije nezadovoljstva dela opozicije pred kraj govora mandatara, kada ste, gospođo Brnabić, rekli da vam je drago što su svi građani i cela Srbija videli šta se dogodila i to što vam je drago što je cela Srbija videla i građani šta se dogodilo donekle i mogu da razumem. Građani imaju pravo da vide ko je kakav i ko šta radi, ali ste dodali da vam je drago i što predstavnici diplomatskog kora su bili u prilici da vide ko je kakav u ovom našem najvišem predsedničkom domu i taj deo apsolutno ne razumem, ali biće da ste prečuli ceo moj uvod. Ja ga neću ponavljati, pitajte kolege šta sam rekao, ali, kažem, ta opaska da mi je drago da su predstavnici diplomatskog kora prisustvovali onoj nemiloj sceni maločas je nešto što je meni zaista apsolutno nerazumljivo i nikad neću moći da shvatim da je nekom drago kada stranci prisustvuju našim nemilim scenama, da ne kažem događajima.Što se ekspozea tiče, ja sam izdvojio neke četiri tačke različitog nivoa opštosti, gospodine Vučeviću, da kažem četiri elementa, tri u pozitivnom kontekstu, nećete verovati, ali četvrti svakako ne u pozitivnom kontekstu i taj četvrti zapravo potire sva ova tri prethodna.Prva stvar koja je bila zanimljiva i do sada, koliko se ja sećam, nije bila prisutna u ekspozeima mandatara za sastav Vlade Republike Srbije - mesto koje je dato Vojsci Srbije. Kada kažem mesto, mislim i količinski, mislim i na redosled u vašem ekspozeu. Dakle, to je stavljeno kao jedan od prioriteta rada buduće Vlade i to moram da kažem slobodno u ime cele Srpske koalicije NADA, to je nešto što je za nas krajnje pozitivno. Nema države bez vojske, nema snažne države bez snažne vojske i to je nešto, naročito u našoj geopolitičkoj situaciji, na čemu treba svakako raditi predano, postojano i istrajno.Pomenuli ste povratak obaveznog služenja vojnog roka. To je nešto što je moralo da se desi ranije, ali kad god da se desi, a nadam se da će se desiti, je nešto što je više nego dobrodošlo. Uostalom, nema odvraćanja kada ste vojno neutralna zemlja bez obaveznog služenja vojnog roka. Koliko će on trajati, o tome ćemo razgovarati kada to pitanje dođe na dnevni red, što pre, to bolje, ali svakako je to pomak napred.Pomenuli ste i koncept totalne odbrane. Ja više volim onaj drugi pojam sveobuhvatne odbrane, kao što mnogi autori koriste, ali, priznajem, u našim strateškim dokumentima je prisutan taj pojam totalne odbrane i tada ćemo morati neke stvari da definišemo.Rečeno je ovde da jačanje vojske ne služi ni za kakve ratne ili ratno-huškačke pozive - što je jača vojska, manji je rizik od sukoba. Ponavljam, vojska ima odvraćajući karakter, ali kada se vrati to redovno služenje vojnog roka i za ne daj Bože ako se desi nešto što niko ne želi, ali u današnjem svetu, gde prisustvujemo ratovima od Ukrajne do Gaze, Izraela, takvu mogućnost nikada niko neće moći da isključi.Ako se ikada takav jedan neželjeni scenario dogodi, moraćemo u tom konceptu sveobuhvatne odbrane da obuhvatimo i nešto što je neko pre nekoliko godina nazvao vojskom očeva a ne vojskom sinova, da golobradi mladići idu da služe vojni rok, apsolutno je poželjno i neophodno da idu u borbena dejstva kad imamo ovakvu demografsku sliku, a i vi ste iskoristili jedan izraz, doduše, ne preterano elegantan, čini mi se da ste rekli – biološka masa koju treba očuvati. Verujem da ste mislili na reproduktivni i demografski potencijal ovog naroda, dakle, kad smo ovako slabi danas, nemamo prava da dozvolimo da iko ko nije napravio porodicu gubi glavu, ponavljam - vojska očeva a ne vojska sinova, što će značiti i ozbiljnu obuku tokom celog našeg života dokle smo sposobni i kadri da nosimo tu pušku.Druga tačka, sam da će proći neprimećeno, ali nije. Doduše, u negativnom kontekstu je pomenuta maločas, čini mi se, vi ste rekli jugonostalgija, u krajnje negativnom kontekstu i time ste se dotakli nečega što je za POKS i Novu demokratsku stranku Srbije jedno od najtemeljnijih pitanja,

je da smo mi posle čitavog jednog veka lutanja, dvadeseti vek kroz jugoslovenstvo, ja bih čak rekao jugoslovenštinu i kroz komunizam, i danas nacija koja je poprilično politički ideološki, idejno dezorijentisana. Vratiti orijentir u toj ideologiji, znati ko smo, šta smo, odakle potičemo, znati ko je odgovoran za ratove u bivšoj Jugoslaviji i kako je došlo do tog raspada je jedan od temelja ne materijalne prirode, ali jedan od temelja da bismo uspeli da sagradimo bolju budućnost.Treća tačka, vaš citat iz ekspozea – poniziti možemo jedino sami sebe, a to ni u kom slučaju nećemo učiniti, jer smo svesni da nema tog prosperiteta i bolje budućnosti koja se može graditi na temeljima kolektivnog poniženja. Nema tog prosperiteta, nema te bolje budućnosti koja se može graditi na temeljima kolektivnog poniženja. To je možda najistinitija stvar i najtačnija stvar koju ste rekli u vašem ekspozeu, a tu dolazimo do četvrte tačke, a to je nešto što je rečeno i pre ove današnje sednice, što je vaš doskorašnji predsednik stranke i formalni šef ove države, a suštinski šef partijske države Srbije, rekao pre nekoliko dana, to je da će ova Vlada biti Vlada kontinuiteta. I naravno, nikada vi to niste krili i naravno niko to ovde nije očekivao da će biti drugačije.Ali, kad se kaže Vlada kontinuiteta, onda se može samo biti u kontinuitetu sa odsustvom vizije prethodnih Vlada,

i kontinuitetu sa opštim kulturnim, a ja ću reći i moralnim srozavanjem našeg društva i našeg naroda.Hajde da krenemo od ovog poslednjeg. Govorili ste vi u vašem ekspozeu o kulturi i o muzejima, i o objektima koji će se graditi, i ne kažem ja da objekti nisu važni, još manje kažem da muzeji nisu važni, je nekako protivrečno da istovremeno govorite o kulturi, da dižete objekte, a imamo programe masovne kulture koji su promocija i i prostakluka i primitivizma i najgorih vulgarnosti, od rijaliti programa na „Pinku“, „Hepiju“ i drugim režimskim televizijama, do nekih jutarnjih programa na tim istim televizijama.Što se morala tiče, rekao sam i prošli put, uvek je bilo preletača, ne u ovolikoj meri, ali ih je bilo, ali nikada nije bilo da vi od preletanja pravite vrlinu, da od ljudi koji prelete, pravite vaše prve perjanice. Ne može nešto što je moralno, ne diskutabilno, nego za svaku osudu, biti predstavljeno kao vrlina, a vi to, kad kažem vi, ne mislim na vas lično, ali organizacija čiji ste sada predsednik apsolutno to radi.Što se tiče urušavanja institucija

Kaže mandatar, gospodin Vučević – ja čvrsto verujem u demokratiju, verujem u smenjivost vlasti, verujem u pravo na izbor. Ne, ne verujete. I kada ste to rekli, rugali ste se i nama iz opozicije i svim građanima koji prate ovu sednicu. Da ste rekli verujete u Deda Mraza, da ste iskazali taj stav, i to napisali u ekspozeu, ta tvrdnja bi bila verodostojnija. Čovek u godinama, ali zašto da ne, krije veliko dete u sebi. Bilo bi svakako verodostojnije nego ova rečenica da verujem u demokratiju, jer da verujete u demokratiju, ne biste bili ni član SNS, a kamoli predsednik SNS.Da verujete, gospodo, u demokratiju, ne biste zatvarali medije za opoziciju, a sa tih istih medija, inače sa nacionalnom frekvencijom, pravili najprljavije i sprovodili najvulgarnije prljave kampanje sazdane od besmislica i laži protiv te iste opozicije.Da verujete u demokratiju pluralizam, smenjivost vlasti, javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima da vam jure kapilarne glasove i sigurne glasove, da ih dovlačite na mitinge. To ne radi neko ko veruje u demokratiju.Konačno, neko ko veruje u demokratiju ne organizuje migracije birača. Nemojte da se pravimo sad zaista kao deca da ne znamo da se to dešavalo. Pomenuo sam i prošli put i Arenu. Uhvaćeni ste na delu i u Maloj Krsni. I to se radi. Ljudi, mi se znamo, ja znam skoro sve vaše poslanike. Sa nekima još uvek imam relativno dobar odnos. Neki ne smeju da se jave. Toliko o demokratiji, jer se plaše unutar stranke šta može da im se dogodi. Neki još uvek imaju hrabrosti da se jave. Neki čak i kažu – preterali smo sa dovođenjem tih ljudi i sa tim migracijama. I to sam vam rekao prošli put. To znate vi da radite, znate vi, znamo mi, zna cela Srbija.Ponavljam, Mala Krsna, uhvaćeni ste na delu, a takvih Malih Krsni ima koliko god želite.Uostalom, kada su u pitanju institucije i Ustav ove zemlje, da verujete u demokratiju, pravnu državu i Ustav Republike Srbije, ne bi moglo da se desi da jedan čovek, formalni šef države Aleksandar Vučić, na Svetog Jovana prošle godine napravi državni udar, kad se kaže državni udar, misli se na državni udar odozgo, da pljune i zgazi celokupni pravni poredak u ovoj zemlji i to dvostruko, prvo uzurpirajući nadležnost koja mu ne pripada. Ostaće zapisano da jedan čovek, jedan čovek, koliko god on bio predsednik države, otišao na sastanak sa pet stranih diplomata na Svetog Jovana prošle godine, izašao sa tog sastanka i rekao tu čuvenu rečenicu spreman sam da radim na konceptu, odnosno spreman sam da prihvatim koncept i radim na implementaciji predloženog sporazuma, onog čuvenog francusko-nemačkog sporazuma. Time je dvostruko zgazio Ustav. Prvo, nije njegova nadležnost da utvrđuje i vodi politiku zemlje. Član 123. Ustava Republike Srbije – Vlada utvrđuje i Vlada vodi politiku.Drugo, ne samo što je pogazio formalno, nego i sadržinski. Ljudi, ni Vlada, ni niko živi dok je ovaj Ustav na snazi iz 2006. godine, na stranu istorijska čast i geopolitička stabilnost i budućnost ove zemlje, niko nema pravo da prihvati priznanje, makar ono bilo i implicitno, secesiju naše južne pokrajine, a to je Aleksandar Vučić uradio na Svetog Jovana prošle godine, pa je to potvrdio u Briselu, a onda je Ohridskim sporazumom u martu 2023. godine sve to dodatno zapečatio.Šta beše piše u tom francusko-nemačkom sporazumu? Da će strane, kaže, Kosovo i Srbija, razvijati normalne dobrosusedske odnose jedni sa drugima na osnovu jednakih prava.Ne može pokrajina imati jednaka prava sa državom, ljudi, da li ste vi normalni? Da ćemo priznati dokumente, nacionalne simbole, uključujući i pasoše, diplome, registarske tablice, da li ste prihvatili već? Uostalom sam Aleksandar Vučić je rekao da ste već počeli da primenjujete taj sporazum. To ste prihvatili i o tome ste lagali. Ja se sećam februar, mart, april, vaše perjanice celoj Srbiji su govorili - pa nije to nikakav sporazum, nije to ni not paper, to je ništa, i to nije prihvaćeno, pa to je ništa, to apsolutno ne postoji, pa se od toga da ne postoji ispostavilo da se našao na sajtu Vlade Republike Srbije aneks tog ugovora, a onda je sve to ušlo u Poglavlje 35 pregovaračkog procesa.Lagali ste o Sporazumu, lagali ste da ne radite nešto što radite, jer ne možete to da priznate zato što se pretvarate da ste patriote, imate taj fasadni, lažni u biti kič patriotizam koji to nije. Kako ste tada lagali, sada kukate. U vašem ekspozeu, gospodine Vučeviću, o Kosovu i Metohiji nema ništa osim da je nepravda, osim da strane sile ne poštuju datu reč i ne znam šta drugo.Pritom drugo.Pritom kukate za Savet Evrope. Savet Evrope je takođe deo ovog sporazuma, član 4. sporazuma koji ste prihvatili kaže – Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, a to je Aleksandar Vučić rekao. Ne smeta njemu Kosovo u Savetu Evrope, smeta mu ono što je rečeno da će dobiti za uzvrat nije poštovano, i to ste stavili u ekspoze, tri stvari, i jedna od te tri stvari je čuvena Zajednica srpskih opština. Ljudi, to ste rekli vi, nemojte da se ljutite na mene, to ste rekli vi, tu ste imali delić iskrenosti, jer sada je već i suviše jasno o čemu se radi.Konačno, sve ovo pokazuje što radite da vi suštinski nemate političku viziju budućnosti ove zemlje. U ovim ozbiljnim istorijskim vremenima u vrlo delikatnim, a da je to blaga reč, geopolitičkom kontekstu za našu zemlju, u situaciji kada zapad gubi relativno svoju moć, kada je uravnoteženje mnogo veće, vi u toj situaciji kada se otvora manevarski prostor za Srbiju, zapravo predstavljate instrument politike zapada na postjugoslovenskom prostoru. Ne volim tu reč zapadni Balkan. To je briselska administracija i birokratija izmislila daleke 2000. godine, a politika zapada za postjugoslovenski prostor, ono što ste vi spočitali nekom maločas, neće Srbija nikada biti dovoljno mala da njima bude odgovarajuća. Vi ste postali instrument te politike implicitnim priznanjem secesije Kosova i Metohije, a onda se čudite što se težište pritiska prebacilo na Republiku Srpsku,

otud i rezolucija koja se najavljuje, a onda će malo biti Raška oblast, pa ćemo doći na kraju do tih nekih devetnaestovekovnih granica Srbije, kakve oni žele za nas, ali kakve mi svakako ne bismo smeli da želimo za sebe.Ima među građanima jedan mit koji vi održavate kroz te vaše medije, kroz prisustvo nekih ministara koji važe za patriote, rusofile itd. To je da Vučić zna šta radi i da će on preveslati zapad. On zna šta radi, ali neće preveslati zapad, preveslaće sopstveni narod, vas, ako neko od vas još uvek iskreno veruje u bilo koju vrstu nacionalne ideje, a takvih je sve manje kod vas, ali svakako svoj narod. Ne može on da prevari zapad. U šibicarenju je zapad malo ozbiljniji igrač. Može nas ovde, izvinjavam se na izrazu, ali da išibicari.Šta raditi? Vaša kosovska politika je doživela slom. Pitanje EU se više ne postavlja. Ja to pričam od 2008. godine, sa Ivicom Dačićem sam imao raspravu burnu 2012. godine, a baš u vezi te lažne parole i Kosova i Evrope koju ste svi ponavljali godinama unazad i posle kada vam neko dođe i kaže – ljudi, ne može Kosovo i Evropa tražiće od nas, traže od nas da priznamo secesiju Kosova i Metohije, ne vi ste lagali i Kosovo i Evropa, a onda ste lagali kada ste rekli – ako dođemo dotle, do te alternative, mi ćemo izabrati Srbiju, dakle Kosovo, a ne Evropu. Došli smo ljudi, ušli u ovaj sporazum, Ohridski i ovaj drugi, francusko-nemački, u poglavlje 35.Kada ćete doneti tu odluku da kažete – gospodo iz Brisela, članstvo za nas više nije opcija zbog vašeg delovanja hoćemo najbolju moguću saradnju, ali ovog trenutka našu spoljnu politiku ćemo učiniti doslednom koherentnom i gradićemo stvari na zdravim temeljima. Da li je to lako uraditi? Znam da nije, svakako nije, a da li će ova igra, igranka u kojoj se mi polako davimo i dajemo ono što nismo smeli da damo, dati rezultate? Neće. Bićemo preveslani i prebacićete Srbiju u potpunosti na zapad a gde ona istorijski i civilizacijski nikada u potpunosti nije pripadala.Zaista za sam kraj. Skočili ste prošli put kada sam rekao da od odgovornosti neće pobeći, pa se pominjala batina koja ima kraja dva, pa može da ima i 52 kraja i 100 krajeva. Od odgovornosti pobeći nećete i to nema veze sa mnom, gospodo, može sad srce da me strefi, šlog, da padnem ovde, ali to se opet neće promeniti. To nema veze sa mnom, gospodo. Neko ko uradi nešto što nijedan Srbin u istoriji ovog naroda nije uradio, a to je da kaže – Kosovo je izgubljeno, daj da ga damo, ajde implicitno da ga priznamo. Za to se, ljudi, plaća cena. Plaća se cena. Nisam tu bitan ja, niti bilo ko od nas. Plaća se cena i od te cene nećete moći da pobegnete.